за регистрация. Имаме регистрирани 133 народни представители. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Уважаеми колеги, ще Ви запозная с изготвения от мен проект за седмична Програма за работата на Народното събрание: „1. Прекратяване пълномощията на народен представител. 2. Проект на решение за преобразуване на факултета със седалище в град Велико Търново на Национален военен университет

9X Блок II ракети, свързани материали и услуги4“ и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема и свързана с нея поддръжка и оборудване“ equipment). 4. Законопроект за ратифициране на подписаното на 6 април 2022 г. в София Споразумение между правителството на Република България и правителството на Швеция за прекратяване на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Швеция за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан в София на 19 април 1994 г. г. 5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. 6. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за младежта. 7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за статистика

9. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. 10. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта. 11. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда 12. Проект на решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и седмото народно събрание и избор на председател на Народното събрание. 13. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси.

и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – фиксирана като

Първото от тях е на народните представители Андрей Чорбанов и Иван Клисурски за включване като точка първа за сряда – Изслушване на министъра на здравеопазването във връзка с променената епидемична обстановка, касаеща заболеваемостта от COVID-19. Моля, режим на гласуване.

Постъпило е искане от народния представител Десислава Атанасова за включване в седмичната Програма на Проект на решение за определяне на пределни цени на моторни горива. Това предложение е недопустимо, доколкото няма доклад от водещата Комисия, на която е разпределен, както и не са изтекли сроковете, които предполагат допускане по реда на чл. 47, ал. 3 тази точка да влезе в седмичната Програма, съответно не следва да бъде допускано до гласуване. Следващото предложение е от народния представител Александър Ненков за включване в седмичната Програма като точка трета – Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2021 г. Моля, режим на гласуване.

Последното постъпило предложение е от Иво Русчев и група народни представители от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ за включване в седмичната Програма на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката,

режим на гласуване. Гласували 224 народни представители: за 97, против 55, въздържали се 72. Предложението не е прието.

Господин Добрев, да изчистим Програмата и след това ще Ви дам думата по начина на водене. Господин Председател, уважаеми колеги! Правя предложение т. 11 от гласувания дневен ред по отношение на Кодекса на труда да се измести като точка трета, тъй като дискусията приключи в петък и остават четири гласувания по четирите законопроекта. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Бих искала да предложа т. 14 да стане т. 2 в петък, за да може да спазим сроковете по чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, предлагам Ви да запазим реда на точка 14 да бъде точка първа за четвъртък, защото това е изключително важна точка, която, ако ние не гласуваме, възможността България да загуби 40 милиона европейско финансиране ще бъде отговорност на всички нас. Благодаря.

Колеги, ако бъде подкрепено това предложение, точката ще бъде четвърта от седмичната Програма. Ако не бъде, остава точка първа за днес и ще започнем с изслушване на министъра. Това гласуваме в момента.

Предложението беше т. 11 да стане т. 3 от седмичната Програма.

Не. Господин Добрев, заповядайте по начина на водене. Уважаеми господин Председател, моята процедура е към Вас. В седмичната Програма на Народното събрание сте включили една ратификация, две ратификации, омбудсмана пак, с който загубихме цяла седмица, миналата седмица, един куп други не толкова съществени точки в дневния ред, а не сте включили според мен най-важната точка за българското общество – Проекта на решение на Народното събрание за таван на горивата от 2,70 лв. Формалното Ви обяснение е, че не са минали комисиите и няма доклади от комисиите. Вие, господин Председател, обаче много добре знаете, че при желание от Ваша страна бихте могли да го подложите на гласуване. Правя такова процедурно предложение да го подложите на гласуване от Ваше име, включването на тази точка в дневния ред, и Народното събрание, пленарната зала да прецени дали да я разгледа или не. Защото, господин Председател, най-вероятно това събрание има още две седмици работа – тази и следващата. В тази седмична Програма тази точка я няма. Другата седмица не се знае какви други ратификации ще включите. Още веднъж искам да повторя, че тази точка е изключително важна за българското общество, защото тя касае всеки един български граждани. Дори и тези, които нямат автомобили и не карат автомобили, също са засегнати от високата цена на горивата, защото тази висока цена на горивата влиза в крайната цена на всеки един от продуктите. Всъщност една от причините България да има рекордна инфлация в Европейския съюз – два пъти по-висока от средното в Европейския съюз, е високата цена на горивата, които, както знаете нашата теза, са необосновано високи, защото

да предложите включване в дневния ред на Проекта на решение за таван на цените на горивата и нека пленарната зала прецени. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Добрев. Както казах, това предложение по ал. 3 е недопустимо и не следва да бъде подлагано на гласуване. Доколкото ми е известно, има насрочено заседание на Комисията, ако тя го разгледа и постъпи доклад, другата седмица няма да има пречка да бъде разгледано. Има няколко съобщения, които следва да Ви изчета, преди да преминем към точка първа от седмичната Програма. Програма. Съобщения: На 15 юли 2022 г. в изпълнение на Решение на Народното събрание от 18 декември 2020 г., прието във връзка с разискванията по питане на народните представители Георги Свиленски,

прието във връзка с разискванията по питане на народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно реформа в политиката за пътните такси, е постъпил одитен доклад за извършения одит за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за събиране на такси пътна мрежа за периода от началото на проектирането на системата до края на 2020 г. Докладът е изпратен на народните представители на електронните им адреси, на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. На 15 юли 2022 г. в Народното събрание е постъпил препис от Решение № 7 от 14 юли 2022 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 9 от 2022 г.

ще се проведе съвместна летателна тренировка „Тракийска пепелянка 2022“, в която ще участват военнослужещи и въздухоплавателни средства на ВВС на на САЩ в Европа, ВВС на Румъния, Кралските ВВС на Канада и ВВС на Република Гърция. Тренировката не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предоставянето на военни действия, водени от други на (друга държава или организация) въоръжени сили. Уведомлението е постъпило на 15 юли 2022 г.,

индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети“ през май 2022 г.; - инфлация и индекси на потребителските цени за юни 2022 г. Колеги, преминаваме към точка първа от седмичната Програма…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

Независимо че имаме фундаментални, идейни противоречия и различия във виждането ни за ценностна ориентация и геополитически партньорства на България, ние винаги сме уважавали Българската социалистическа партия като системен фактор и партия в българската политика. В случай че мандатът бъде реализиран, Българската социалистическа партия ще носи пълна и самостоятелна отговорност за бъдещите действия на правителство, включително и законодателната му програма, както и персоналните му назначения. Това означава отговорност за състоянието на страната и нейното развитие в бъдещите месеци. На нас като най-голямата опозиционна група в Народното събрание не ни е безразлично накъде ще бъде поведена страната от евентуално ново правителство под ръководството на БСП. Затова ще очакваме отговорите на два въпроса, които според нас са от фундаментално значение както за нас като опозиция, така и за обществото като цяло. Първият много важен и стратегически въпрос: кои са, уважаеми колеги, 22-та закона, които много спешно трябва бъдат приети от Народното събрание, за да се задейства Планът за възстановяване и устойчивост? Кои са? Ние от ГЕРБ сме работили по Плана за възстановяване. Ние сме чели Плана за възстановяване, ние го познаваме в детайли. Знаем, какво пише в него и знаем какво правителството на Кирил Петков е обещавало на Европейската комисия, за да получи средства за реализиране на заложените проекти. Искаме обаче Вие – мандатоносителят БСП, да представи в писмен вид в Народното събрание и на българския народ следната информация: кои са названията на 22-та закона, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, да бъдат изменени или допълнени; какво се очаква да бъде гласувано като нови нормативни положения във всеки един от 22-та закона; на какъв етап се намира работата върху всеки един от тези 22 закона и кой отговаря за изготвянето на законопроектите; в каква последователност ще бъдат внасяни законопроектите; кога се очаква да приключи второто гласуване на всеки от тях поотделно; каква е зависимостта между гласуването на второ четене на всеки от 22-та законопроекта и средствата, които очаквате да бъдат получени от Европейската комисия? да бъде изготвена по възможно най-бързия начин, защото това е важно и за Вас като мандатоносител, а и най накрая може би ще падне маската, зад която всички се крият, че без бъдещо правителство – без това правителство, България е загубена. Искаме, колеги, тази справка да изготвите не толкова за нас, колкото заради самите Вас, защото, когато я изготвите, ще видите, че под Плана за възстановяване и устойчивост правителството на Кирил Петков е заложило не само 22, а много повече мини. Ще видите, че правителството на Петков не просто е изготвило лош план, но самото то е направило този план неизпълним. Ще видите, че правителството на Петков не желае тези пари да влязат в българската икономика, защото, ако желаеше, нямаше да ги обвързва с изпълнението на неизпълними условия, като например условието българското Народно събрание да обещае, че ще приема закони на килограм, които просто не е чело и които още не са написани. Това, колеги от БСП, Вие знаете, че е издевателство върху правовия ред и законодателния процес. Ако изготвите справката и ни я представите, Вие ще видите, че правителството на Петков е имало много ясно намерение средствата по Плана да не бъдат получени, с което да бъдат ощетени българските граждани, а България да е обречена да търпи загуби, да бъде обречена на бедност. Моля Ви колегиално, направете справката, за да знаем на какво ще разчита българската икономика и колко ще бъде нейната жизнеспособност. Трябва да я направите и по още една причина, защото в момента Вие носите и отговорността за Плана за възстановяване и устойчивост. Според нас ще е най-честно да кажете истината на българския народ, да я кажете на себе си, за да сте наясно и Вие дали искате да се нагърбите с тази отговорност отговорност да обезвреждате с голи ръце мините, които правителството Петков и компанията му поставиха в икономиката на България, включително и за тези 22 закона, ако се приемат или не се приемат, ако изобщо се напишат или не се напишат, отговорността ще носите пак Вие. Вторият въпрос – Бойко Рашков шеф на КПКОНПИ. Уважаеми колеги от БСП, Вие много добре знаете какъв е смисълът от това ултимативно искане от страна на Вашия коалиционен партньор ПП, и то искане да бъде назначен Бойко Рашков веднага, преди изобщо да се води разговорът за бъдещо правителство. Знаете, че Бойко Рашков упражни терор върху избирателите в предишните две изборни кампании. Бойко Рашков извърши незаконни арести на лидера на най-голямата опозиционна партия, на бившия финансов министър, на ръководителя на пресцентъра на ГЕРБ. Тези арести бяха обявени три пъти за незаконни. Бойко Рашков се превърна в символ на милиционерския произвол и антидемократичния терор, който Кирил, Асен и компания се опитват да установят в България, и то в ХХI век. Вие много добре знаете, колеги от БСП, какво означава искането на Кирил и Асен да им назначите Бойко Рашков за тяхна персонална бухалка и за техен велик инквизитор. Искаме да знаете обаче, че ако се поддадете на този политически рекет и ако, за да запазите за няколко месеца позициите си в няколко министерства, се съгласите с това назначение, Вие ще обявите директна война не само на нас. Единствената цел на назначаването на Бойко Рашков според нас е да бъде продължен систематичният опит за ликвидиране на политическата система и на опозицията – друго обяснение няма. Отново казвам, ако го направите, Вие ще обявите война не само на най-голямата опозиционна партия, но едновременно с това ще обявите война на правораздавателната система, на гражданското общество и на гражданския мир. Вие разбирате на какъв брутален рекет и изнудване сте подложени, но ние не разбираме срещу какво, на каква цена бихте се поддали, какво Ви обещават и каквото и да Ви обещават – ще Ви измамят. В момента Ви извиват ръцете, за да назначите Бойко Рашков за шеф на КПКОНПИ, след което най-вероятно ще Ви оставят с пръст в устата и пак няма да има правителство и кратка ще бъде радостта Ви да бъдете мандатоносител и да диктувате играта. Защото, уважаеми колеги, тяхната цел не е да участват в правителство и да отговарят за мините, които са заложили, ако това се случи, терорът ще бъде повсеместен, включително и срещу Вас, защото Вие също им пречите, нали знаете! Те не искат да споделят властта с Вас, те я искат цялата за себе си. Ние от ГЕРБ не можем да допуснем, че ръководството на тази стара уважавана системна БСП ще бъде толкова късогледо и толкова заслепено от злоба и жажда за реванш, че да изпълнява желанията, които ще доведат до ликвидиране на политическата система в България. Ние Ви уведомяваме, че ГЕРБ ще издържи. Уведомяваме Ви, че ще използваме всички законови средства, за да се противопоставим на терора и да спрем правния и институционален безпредел, в който ще бъде хвърлена страната. Не знаем обаче дали Вие ще издържите тази гавра,

да отидем на избори. Ако се подчините, трябва да го направите с ясното съзнание за отговорността за това, което правите, което ще се случва оттук нататък с България. Общо взето може да избирате между два пътя или два слогана: кръв сме я взели, с кръв ще я дадем!“ или „Сполука за България!“ Изборът е Ваш! Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Осем-девет години съм народен представител, в пленарната зала всякакви декларации съм слушал, но декларация с ултиматум на една парламентарна група към друга парламентарна група в какъв срок, какъв списък, с каква информация, с какви подточки да бъде представено, едната парламентарна група на другата парламентарна група, това, повярвайте, в този парламент не се е случвало. Имало е искания към министри, към заместник-министри, към агенции,

Атанасова, БСП много добре знае какво предлага, когато казва: Бойко Рашков – шеф на КПКОНПИ. Но и Вие много добре знаете какво значи шеф на КПКОНПИ и заради това беше тази безсмислена декларация, която направихте от тази трибуна.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

Вие и парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ с приказки „на алангро“ се опитвате да наложите лъжата като норма, като нещо нормално тук в тази зала, клетвопрестъпничеството като патриотизъм, нарушаването на Конституцията и законите на страната като героизъм,

обръщам се към Вас: изобличаването на наглите и долни лъжи, които се отправят от тази трибуна, Вие се опитвате да ги наказвате и да ги порицавате, и да ги превръщате като нещо лошо. От миналата седмица Ви помолих да се запознаете и със стенограмите, и с видеозаписите от деня, в който се разгледа точката, свързана с промените в Закона за съдебната власт, и да си обосновете наказанието, наложено върху господин Хамид. Днес сутринта, доколкото разбирам, Председателският съвет е разгледал тази тема и доколкото разбирам, наказанието на господин Хамид е отменено и би било добре да го съобщите тук в тази зала и народните представители да разберат, че не бива от тази трибуна нагло и долно да лъжат. Благодаря Ви, господин Председател. и аз стигнах до извода, че някои от парламентарните групи в това Народно събрание толерират език на омразата, използването на обидни квалификации от рода на „долен лъжец“ от трибуната. Аз не мога да се съглася с това, така че нека всеки сам за себе си да прецени кое е морално и кое е редно да произнася като изрази, отношение, обръщение към своите колеги народни представители в Четиридесет

Във връзка със заявлението от господин Гвоздейков е съставен и служебен проект на решение, който ще Ви изчета: „Проект! РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република Прекратява пълномощията на Георги Йорданов Гвоздейков като народен представител от Двадесет и първи изборен район – Сливенски.“ Уважаеми колеги, откривам дискусия по този проект на решение. Има ли желаещи за изказване? Заповядайте, господин Дренчев.

Чувствам се длъжен да взема думата в този момент, доколкото имаше някаква предистория и имаше някакъв задочен, не бих казал, конфликт, просто размяна на реплики между мен и господин Гвоздейков. Искам да уверя и залата, и всички, които следят развитието, че всичките ми забележки не са били в никакъв случай лично към господин Гвоздейков и независимо дали той е тук в тази зала, или в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна авиация“, откъдето идва, така или иначе проблемите в авиацията съществуват, стават все по-сериозни, задълбочават се. Те изискват някакво решение, което закъснява и което не идва, и всъщност това е истинският проблем. Имам въпроси към министър Събев, който вече трета или четвърта седмица не идва да отговори на тези въпроси. Както браншът знае, господин Гвоздейков днес с решение на Министерския съвет, малко след като ние го освободим тук, ще поеме създаването на ХСМС – на вертолетната служба за спешна помощ. Това е нова служба, която тепърва ще се създава в България, и в в някакъв момент всеки един български гражданин ще разчита на това да има своевременна медицинска помощ във всяка точка на страната. Това е изключително сериозна и изключително отговорна задача, която стои въобще пред България – да се създаде тази служба, да се направи работеща и ефективна. Истината е, че аз и като представител на опозицията от партия ВЪЗРАЖДАНЕ, и като пилот

тепърва да структурира тази служба, която тепърва ще се развива, ще се разрасне през годините и ще направи така, че всеки български гражданин да получи или да не получи тази помощ в критичен момент, когато има нужда от нея. Това, което бих могъл да кажа, е, че обичам авиацията, надявам се господин Гвоздейков също я обича. Авиацията има огромна нужда да бъде развита по подходящ начин, така че да бъде от полза на всички български граждани. И наистина призовавам всички, в това число и Министерския съвет, който следобед ще взима решение, доколкото им е въобще в състоянието да мислят преди всичко за България и за това, че в някакъв момент могат и те да са сред хората, които имат нужда от спешна медицинска помощ, която ще дойде по въздуха, да направят така, че

Благодаря, господин Председател. Воля на всеки народен представител, никой не трябва да бъде държан насила тук. Единственото, което бих искал да кажа, е, че ще следя, и нашата група ще следим с огромен интерес развитието от тук нататък на господин Гвоздейков и всички неща, които се случват около него, защото тази процедура и поставянето на този човек на поста, на който смятате да го поставите след това, е задействана доста преди това. Нулевата толерантност към корупцията се изразява по интересни начини, понякога подготвяйки процедура за конкретен човек още отпреди – в служебния кабинет, и като се стигне до купуване на хеликоптери, всички трябва да сме много внимателни коя фирма, откъде и как, и какво ще вземем, за да бъде всичко правилно и честно. Това исках да Ви кажа – че много внимателно ще следим развитието оттук нататък, защото подготовка на процедура за пост за конкретен човек и минаването му през Народното събрание за цвят,

Няма. Други изказвания? Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да пожелая успех на Георги Гвоздейков, защото като член на Транспортната комисия имах възможността да работя с него, аз не го познавах преди. Един страхотен човек, професионалист, който съм сигурен, че ще продължи това, което „Продължаваме Промяната“ сме заявили като линия, като поведение и всичко останало.

Господин Ананиев, не съм следил работата на Транспортната комисия в детайли, единствено това, което касае авиацията. господин Гвоздейков специално по отношение на авиацията, по нататък ако имаме повод да се радваме на това, което той е постигнал в авиацията, да бъде не в посоката, в която „Продължаваме Промяната“ продължи промяната, започната от ГЕРБ, а в една съвсем друга посока. Благодаря Ви, господин Дренчев. Други реплики? Няма. Дуплика, господин Ананиев? Не. За изказване – господин Петър Чобанов, след това господин Недялков. Заповядайте, доцент Чобанов, имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, оставката е личен акт, разбира се, и като такава е нормално и ще бъде уважена, тъй като всеки си избира от- тук нататък попрището, още повече че на този парламент не му остава дълго време. Това, което вече стана ясно, е, че оставката е продиктувана и от това да се заеме следващата позиция в професионалното развитие на господин Гвоздейков. Интересно е, че от заместник-председател на Транспортната комисия той ще стане изпълнителен директор на транспортно дружество. Тук може да има конфликт на интереси, може и да няма, въпросът е, че е интересен този паралел. за въздушна спешна помощ съществува от много, много години като идея и успя да намери път към своето реализиране наистина по време на служебния кабинет. Тогава основното движещо лице на този проект, разбира се, се опита той да бъде структуриран по начин, по който наистина да изпълни своята роля. Той въвлече и господин Гвоздейков, доколкото съм наясно със събитията, в цялата тази дейност от гледна точка по-късно в този парламент да може да се случи този проект, който е много важен и отдавна България трябваше да има своята спешна въздушна помощ. Видяхме, че явно господин Гвоздейков, въвличайки се в проекта, е решил, че е много подходящ да го оглави, което бъдещето ще покаже дали наистина е така, но хубаво е, ако остане време в този парламент, въпреки че едва ли ще е така, и ако министърът на транспорта благоволи да се яви на някои от безбройните опити на Комисията по транспорт да го изслуша, заедно с бъдещия изпълнителен директор на дружеството да разкажат малко повече за този проект – каква им е визията и как ще бъде защитен националният интерес и той ще изпълнява своето конкретно предназначение. Тъй като, както е разписан в момента, то е и невъзможно вероятно да стане по-бързо, не съм много наясно, но може би така е структуриран, последният хеликоптер ще бъде доставен тогава, когато вече ще е изтекла гаранцията на първия хеликоптер,

Няма. Господин Недялков, заповядайте, имате думата за изказване. Благодаря, господин Председател. Колеги, познавам господин Гвоздейков от сравнително кратко време – около шест месеца, но за това време се убедих в неговите качества и сега, слушайки всички Вас, които казахте, че имаме спешна нужда спешна нужда това дружество да бъде структурирано и да започне да работи, аз съм убеден, че това е правилният човек, който ще направи това нещо. Ще го направи по правилния начин, ще го направи в правилните срокове и нямам никакви съмнения в това, което казвам. Доста от Вас казаха, че ще наблюдават процеса по създаването и заработването на това дружество. Ние също ще наблюдаваме процеса, но ще го подпомагаме. Надявам се и Вие да не саботирате процеса, наблюдавайки го, защото

Заповядайте, господин Анастасов, имате думата за реплика. Господин Недялков, няма как да не отбележа внушенията, че пак някой Ви саботира нещо. Една година и половина откакто сте на власт, не може да си свършите работата по Плана за възстановяване, който, между другото, все повече започна да се отдалечава. Искам да попитам дали има още някой в тази зала, който трябва да го трудоустроим преди извънредните избори и което е пряко свързано с Плана за възстановяване? Защото явно това е топ приоритет, господин Председател, щом сте го сложили за точка първа да наредим място за един човек, който заема и друго работно място, между другото, и така да продължим с Плана за възстановяване вече с имена как трябва да бъде изпълнен. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Анастасов. Други реплики има ли, колеги? Няма. Дуплика, господин Недялков? Заповядайте, имате възможността за дуплика. Благодаря Ви, господин Председател. Още веднъж само за да оправя добрия вкус, останал във Вас. Говоря за конструктивно, а не деструктивно поведение. И наистина се надявам, наблюдавайки действията, които господин Гвоздейков тепърва ще предприеме, да ги подкрепяте и да помагаме всички, защото това е и и за Вас, и за Вашите близки, и за Вашите деца и роднини. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Господин Филип Попов е преди Вас, господин Анастасов. Господин Попов, слушаме Ви.

а тя е гласуване на подадената оставка от колегата, няма общо с неговите бъдещи трудови планове, планове, да се придържаме към тази процедура – подадената оставка от колега народен представител. Всичко друго излиза извън

както ГЕРБ помолиха, да се предостави един списък със законопроекти, които са необходими за Плана, да изготвите и един списък с хората, които са важни за Плана и явно по някакъв начин са договорени като хоризонтални условия intuitu personae. Да ги знаем кои са, да може първо тази работа да свършим, след това законите и така да се придвижим към Плана за възстановяване. Очевидно нещата са свързани, аз това разбрах от дебата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Анастасов. Предлагам да отворим Правилника, да въведем и такава процедура по начина на водене.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз поне не познавам господин Гвоздейков и тук с изненада проследих този дебат. Не знаех за тези намерения. Знаете, че миналата седмица гласувахме тук оставка на госпожа Виктория Василева. Тя излезе на трибуната, по някакъв начин се опита да обясни от какво е продиктувано това нейно действие. И ако господин Гвоздейков е в залата според мен не му пречи самият той да излезе и да каже какви са неговите мотиви. След като се започва някакъв дебат, че той ще бъде назначаван на една по-скоро технологична и технократска позиция, а той е политическа фигура, защото в парламента всички сме политически фигури. Ние сме хора, които се занимаваме с политика. технологичен и технократски проект, това решение не знам кой го е взел, да бъде оглавен от политическа фигура и по някакъв начин да бъде ангажирана политическата воля може би на това правителство, което пък на всичкото отгоре е в оставка, мисля, че има нужда от обяснение и то е свързано. Не е вярно, че това не е част от дебата, защото очевидно има някаква мотивация за подаването на тази оставка, която на този етап е крайно неясна. Крайно неясна заради това, че ние излизаме тук, коментираме господин Гвоздейков какво е искал да направи – едните го хвалят, другите му пожелават успех, трети ще го наблюдават. Така че е съвсем нормално и той да си каже думата, ако прецени. Това, разбира се, не е задължително, но е редно, когато става въпрос за спекулация. Аз, доколкото чух, имаше преди това и други спекулации, някакви остри реплики са си разменяли колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ с него. Нищо страшно няма, пак повтарям, още повече че един политик, какъвто е господин Гвоздейков, най-нормалното нещо е да излезе на трибуната и да каже защо подава оставка като народен представител. Може би се оттегля от политическия живот на страната, което е, мисля, едно сериозно събитие. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Биков! Искам доста сериозно да се присъединя към Вашия призив господин Гвоздейков да излезе тук и да мотивира малко по-дълбоко желанието си за оставката. Всъщност се оказва, че господин Гвоздейков е много важен за транспортния сектор, което не личи от профила му на сайта на Народното събрание, имайки предвид каква законодателна инициатива е имал той досега в сектор „Транспорт“. Но това, че от мястото, където е вземал решения на тема транспорт, отива да контролира решенията, които може би са взети, подсказва и потвърждава съмненията на преждеговорившите за евентуално наличие на конфликт на интереси. Понеже не всяка корупция е конфликт на интереси, но всеки конфликт на интереси е корупция, моля, приканвам господин Гвоздейков да излезе да опровергае и да декларира, че няма да прави такива неща в следващите си поприща. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Несторов. Други реплики има ли, колеги? За дуплика, господин Биков. Господин Несторов, аз не знам, доколкото разбирам, стана ясно, те даже му пожелаха и успех в новото поприще.

който е решил да напуска, в крайна сметка тук никого насила не държим, и е съвсем естествен момент. С това обаче се приключва обективността на поставянето на дневния ред с господин Гвоздейков. Защото в този парламент имаше и други случаи, в които беше спазвано това правило, това беше с госпожа Василева – първа точка, обсъди се, прие се, след което продължи работата в пленарната зала. Не така обаче седяха нещата с госпожа Елена Гунчева, която си беше подала молбата за напускане на Народното събрание, и ръководството на Народното събрание реши тази точка да не е първа. Пълен прецедент – девета точка. Разбира се, не се стигна до гласуване за нейното освобождаване, в резултат на което много странно тя получи един милион причини и реши да оттегли благодарение на тези причини своята оставка. Тези един милион причини явно бяха достатъчни тя да продължи към днешна дата да е депутат. Но ще свърша с тези един милион причини за Елена Гунчева, тя сама да ги обосновава защо са и какви са. По-важно е другото в момента, това, което обсъждаме – господин Гвоздейков. Интересен факт е, че преди няколко седмици ние от ВЪЗРАЖДАНЕ изкарахме данни, в които господин Гвоздейков е кандидатствал за ръководна позиция – държавна ръководна позиция, докато е депутат, печели въпросния конкурс, другите четирима – трима, които са били, не са извикани, не са В един момент той решава, че тази негова служба, която е спечелил, докато е депутат, не е достатъчна за неговия капацитет. Най-вероятно е точно така – не се и съмнявам в неговото нито образование, нито професионален опит, по никакъв начин. Но е важно какво се случва оттук нататък. Обществена тайна става, че господин Гвоздейков поема изключително важен ресор, за който ще отговаря. И това е в последните дни на този парламент. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ един депутат предварително се знае къде ще отиде и отиде веднага след като излезе от тази зала, стигаме до определени изводи и не е нужно да се правят внушения, за да съберем едно плюс едно и да решим, че е две. Това е причината

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ганев, не съм много съгласен с Вас. Когато говорим за Плана за трудоустрояване, пардон за възстановяване, трябва да знаем, че точките от дневния ред на този парламент винаги се различават и те вървят винаги в една посока. Тази една посока е зададена от управляващата коалиция, респективно от управляващата партия, която трябва в последния момент преди да разпуснем Народното събрание, именно хора, които са квалифицирани да работят друга работа в изпълнителната власт, да бъдат освободени като народни представители. Разбира се, това не не е редно да се случва. И разбира се, че трябва следващото правителство да прекрати назначението на този човек възможно най-скоро. Разбира се, живот и здраве, и това ще се случи, за да се поправи тази грешка, която след малко ще се вземе… Но уважаеми господин Ганев, моля да обясните тук на всички народни представители, така ли следва да процедира българският парламент и така ли трябва да определя точките от дневния ред на пленарното заседание, така щото, когато и изнася на управляващата коалиция едни точки да са първи, когато не ѝ изнася, и както казахте Вие, когато има множество причини, и все пак подхождаме другарски към тези точки от дневния ред, към тези гласувания на оставки, дали трябва тези точки да бъдат изнасяни назад в дневния ред, така че никога да не се стигне до гласуване, защото може би информацията, която достига до народните представители, не е точно тази, която достига до тези, които определят дневния ред на обществото. Благодаря Ви. За реплика ли сте, колега? Господин Димитров или господин Дренчев? Понеже господин Димитров също поиска. Заповядайте, господин Дренчев. Господин Ганев, Вие казахте, че не се съмнявате в професионалната компетентност на господин Гвоздейков, когато той е заемал поста инспектор в ГД ГВА, но това е нещо, което целият бранш го знае и целият бранш се смее относно това назначение, което е направено преди много години и което е направено от ГЕРБ. Истината е, че шеметната кариера започва от ГЕРБ, продължава през служебните правителства на Янев и добива своя възход в така така наречената четворна коалиция на „Продължаваме Промяната“, БСП, ДБ и така нататък, коалиция от желаещи. Така че тук ние виждаме една голяма некомпетентност, която е започнала в един момент,

Благодаря господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа и дами народни представители! У мен буди огромно озадачение, че вчера разбрах, че е пусната обществената поръчка за закупуване на новите хеликоптери. (Реплики: АСЕН БАЛТОВ: Агенцията, която ще бъде направена, сега разбираме, че тепърва ще има свой председател. Не смятате ли, че едното би трябвало да е преди другото? АСЕН БАЛТОВ: Глупости са, когато обществената поръчка предхожда избирането на ХЕМС. обрат, който е много далеч от темата на самата точка. Заповядайте, господин Ганев. Всеки започва да си говори за каквото си иска. Господин Балтов, аз съм го казвал винаги от тази трибуна – нищо ново няма в този парламент. „Продължаваме Промяната“ е продължение на ГЕРБ и е ГЕРБ Нищо ново, назначават се хора в схеми, в които тепърва ще се развият, и ще имаме обществени поръчки, които ще спечелят и ще се отчетат едни пари някъде. На господин Дренчев не знам какво да отговоря, тъй като не съм запознат с професионалния път на господин Гвоздейков. Доколкото знам, след завършване на

нищо ново не се случва. И на Вас само ще кажа това, което цитирате за такива неща, които има като назначения. В крайна сметка излязоха публикации, в които

Правилникът не казва дали ще е в реплика, дали ще е в дуплика. Всяко едно изказване трябва да бъде по темата от дневния ред. Къде видяхте съставяне на правителство, План за възстановяване и устойчивост и така нататък? Други изказвания, има ли, колеги? Господин Анастасов, за изказване ли сте? Заповядайте.

Ние и преди сме имали случаи тук, коментирали сме. Няма как да не се зачете волята на народния представител. Още повече, в този дух, ако не се лъжа, има и решение на Конституционния съд, независимо от гласуването, така че по този въпрос ние не възнамерявахме да правим дебат. Дебатът тръгна в друга посока – относно персоната, която освобождаваме, а именно с твърдение на „Продължаваме Промяната“, защото тук сред колегите ми се породиха някои съмнения, на които, естествено, ние очакваме отговори. Между другото, господин Председател, като говорим за нулева толерантност към корупцията, направете забележка на господин Ананиев да не го приравнява на глупости, защото все пак нулева толерантност към корупцията означава нещо.

който е подложен на контрол от Комисията по транспорт и съобщения в Народното събрание, тук възниква въпросът: дали по някакъв начин не е упражнено влияние над министъра чрез методите на парламентарния контрол, като в същото време колегата се е явявал на конкурс, който пряко зависи от министъра? Ако греша, моля някой да излезе и да ме опровергае, да каже къде е това дружество, под чий патримониум, кой министър е, кой го контролира, как го контролира? Защото искам да Ви напомня, че тук имаше един случай, когато в последните дни на управлението на ГЕРБ имаше дори гласуван мораториум.

Защото няма да е единственият случай в следващите дни – на човек, който напуска Събранието, за да отиде някъде другаде, назначен от властта! За това говорим. И дали въобще това е морално, дали е промяна, дали е заявка за нов модел и дали е нулева толерантност към корупцията, в последните дни на управлението да си осигуряваме заплата някъде другаде, докато всички отиваме на избори?! Благодаря Ви.

Господин Анастасов, репликата ми е към Вас. Има ли нещо по-низко да атакуваш и да обиждаш един човек, когато той си тръгва, на изпроводяк? Моля да ми отговорите: има ли нещо по-низко и по-мерзко от това един човек, когато напуска, да го атакуваш на личностна основа? И после, към Вашия колега – младежа, каза, че работата на един народен представител се оценявала по по законопроектите, които е внесъл. От Вашите народни представители колко народни представители са внесли законопроекти? Знаете ли, че всички Ваши проекти са внесени от един и същи човек? Това означава ли, че всички Ваши народни представители имат нулева ефективност в това Народно събрание? Отговорете ми. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Анастасов, това, което не стана ясно нито от Вашето изказване, но няма и как да стане ясно сега, твърде вероятно е, както казах, уважаваме акта на оставката, той е личен акт, оттук нататък обаче наистина причината за тази оставка всички я разбрахме. Вие споменахте, че е твърде вероятно да е спечелен конкурс, твърде вероятно и да не е спечелен конкурс, но твърде вероятно е журито на импровизирания конкурс да се е състояло от министър-председателя, вицепремиера по еврофондовете и министъра на транспорта. Благодаря. Трета реплика има ли, колеги? Господин Несторов – за реплика. Господин Анастасов, моля, напомнете на колегите народни представители, че когато има проект на решение на Народното събрание, никой не може да ни затваря устите. Ние сме тук да ги дебатираме тези неща. Още повече, искам да напомня на уважаемия колега ей там отзад, че когато колегата от ИТН се освобождаваше, за да отиде в Българския спортен тотализатор, два часа и половина беше дебатът. Така че трябва да има дебат в тази зала! Това е храмът на демокрацията! Благодаря Ви. Господин Несторов, няма как да не се съглася с Вас, още повече това е стандарт, наложен от ПП. тук говорим за принципно отношение, или ще стигнем като в онази английска поговорка: „Това са ми принципите. Ако не Ви харесват, имам и други.“? (Смях.) Господин Чобанов, Вашият въпрос е много резонен. Дори върху едното лице, ако има упражнявано по някакъв начин чрез методите на парламентарния контрол влияние в този конкурс, това е

Аз няма да Ви преча да се грижите за господин Гвоздейков, за момчето, както Вие казвате, няма да Ви преча. А това какво е долно, какво е горно и кое е у ляво, нали, няма да го коментирам. Въпросът е, че не е морално – това, което Вие много обичате, в последните дни на едно управление хората да скачат по разни постове само защото си тръгваме, още повече да правим конкурси, експресни конкурси. Разбираме, че те са практика не само в тричленки, съставени от министър-председателя, заместника му, плюс още един, за да са трима. Някъде другаде има и тридневни конкурси, които знаем, че се обявяват, след като вече е изтекъл срокът за подаване на кандидатури. И тука гледам, че и двете части на залата се чудят за кое става дума. Може да става дума и за двете части на залата. Но това не трябва да се случва, срещу това се борихме. Вие дойдохте със заявката, че това ще прекратите. Това, което ГЕРБ днес осъзнават като грешка и срещу което и те се борят, Вие в момента с пълна сила и с така морално право казвате: „А бе, няма нищо лошо да се погрижим за момчето.“ Нека има морални качества. Въпросът е, че той е политическо лице и като политическо лице очевидно един конкурс ще го превърне в политическо назначение. А на Вас искам да Ви напомня, че това е едно от изискванията на ОИСР, за да бъдем допуснати там като член – конкурсите да бъдат прозрачни, мандатите да не се прекратяват и по никакъв начин да няма политическо вмешателство. Ето това вече не знам дали е долно, но в общи линии е характерно за държави от третия свят.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

Попадна ми информация относно Протокол № 4 – това е качено на сайта на ГВА, относно оценяване на представените концепции на кандидатите за длъжността „директор на дирекция“ в дирекция „Летателни стандарти“ в ГВА. На 16 декември, тоест

след изборите и след обявяването на народните представители в Четиридесет и седмото Народно събрание. Сега, няма нищо лошо народни представители да си търсят работа малко след като са избрани за народни представители, но оттук вече става малко интересен въпросът как един депутат – вече избран и член на Народното събрание, вече кандидатствал и заклел се в Народното събрание, кандидатства за работа в министерство, което е

Благодаря, господин Председател. Явно няма да успеете да вкарате дебата в точката, а тя е гласуване на оставка на колега народен представител. Затова от името на парламентарната група искам 15 минути почивка.